РАШИДОВ: Още веднъж, колеги, благодаря Ви за доверието. Още веднъж Ви обещавам, че ще се опитам да бъда председател на всички.

Благодаря Ви, господин Председател! Като вносител, заедно с останалите председатели на парламентарни групи,

Приема процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и осмото народно събрание, както следва: 1. Народното събрание избира седем заместник-председатели – по един от всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 2 октомври 2022 г. 2. Всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 2 октомври 2022 г., предлага свой кандидат за заместник-председател на Народното събрание. 3. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго, и в цялост за всички кандидати. 4. Предложените кандидати за заместник-председатели са избрани, когато са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.“ Формално правя и предложение, господин Председател, второ процедурно – да се гласува анблок след всички номинации на парламентарните групи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, госпожо Атанасова. Колеги, да пристъпим към гласуване. Моля да гласувате.

Колеги, преминаваме към номинациите на заместник-председатели. Моля, думата имат вносителите. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, господин Председател. За заместник-председател на Четиридесет и осмото народно събрание от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС номинирам Росен Димитров Желязков. Благодаря, госпожо Атанасова. Заповядайте, колега. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ номинираме господин Никола Минчев. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря. Следващите поред са ДПС. Заповядайте, господин Карадайъ.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 и решението на групата ни от 19 октомври беше да заложим на младостта и идеята ни беше да предложим един от младите ни колеги, но предвид последните два-три дена какво се случва в Народното събрание, в духа на конструктивизма, който очакваме до края на това Народно събрание, ние предлагаме господин Йордан Цонев за заместник-председател. Благодаря Ви.

Първо, господин Председател, позволете да Ви честитя избора, да Ви пожелая здраве и успешно водене на заседанията

Колеги, да вървим с приемане на решение за временно прилагане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Благодаря, господин Председател. Поздравления на всички новоизбрани заместник-председатели на Четиридесет

и осмото народно събрание осъществява своята дейност по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание до приемането на свой правилник, освен ако реши друго. 2. Решението влиза в сила от деня на приемането Благодаря. Някой друг иска ли? Да закрием дискусията, колеги, и да започнем да гласуваме. Заповядайте, режим на гласуване.

1. Избира 14 секретари на Народното събрание – по двама от всяка от парламентарно представените партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 2 октомври 2022 г. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване, освен ако Народното събрание реши друго, и в цялост за всички кандидати. 3. Избира за секретари на Четиридесет и осмото народно събрание съответните номинации от парламентарните групи.“ Колеги, откривам дискусия по Решението. Има ли желаещи? Не виждам.

От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС предлагаме Стефан Апостолов и Илтер Бейзатов за секретари на Народното събрание.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

Благодаря. Господин Янев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на „Български възход“ предлагаме госпожа Лилия Недева и господин Георги Самандов.